en einnig þeim sem þurfa á hjálp að halda til að finna aftur sína leið út í samfélagið. Staðan í fangelsismálum hér á landi er óviðunandi. Ráðast þarf í tafarlausar aðgerðir. Fangelsið á Litla-Hrauni er komið til ára sinna og ekki svarar kostnaði að gera endurbætur á því. Frú forseti. Við erum í mikilli innviðaskuld í fullnustukerfinu. Það er ekki eftir neinu að bíða. Framkvæmdasýsla ríkiseigna hefur þegar lagt grunninn að nýju öryggisfangelsi á Stóra-Hrauni í stað Litla-Hrauns. Fangelsið er að norrænni fyrirmynd með áherslu á endurhæfingu og öryggi fanga og fangavarða og getur hýst allt að 100 fanga jafnframt sem mögulegt er að bæta við 28 afplánunarrýmum, þá síðar. Fullyrða má að uppbygging fangelsisins að Stóra-Hrauni muni valda straumhvörfum í íslenskum fullnustukerfi. Ekki aðeins mun þessi framkvæmd bæta núverandi stöðu heldur einnig stuðla að betra samfélagi þar sem öllum er boðið upp á réttlæti og möguleika á nýrri byrjun. Frú forseti. Ég hef saknað þess að ekkert hafi heyrst af þessari þörfu framkvæmd hjá nýrri ríkisstjórn. Búið er að gera ráð fyrir uppbyggingu nýs fangelsis í fjármálaáætlun. Ég vil því spyrja hæstv. dómsmálaráðherra: Stendur ekki til að halda áfram með uppbyggingu fangelsisins að Stóra-Hrauni?

vakt Sjálfstæðisflokksins í því ráðuneyti um margra ára skeið. Staðreyndin er sú að fangelsismálin, rétt eins og löggæslan í landinu og margir grundvallarmálaflokkar; grunnþjónustan í landinu, frumskylda ríkisins, mættu afgangi. Þeir mættu afgangi vegna þess að útlendingamálin tóku allan tíma síðustu ríkisstjórnar. Staðan var svo slæm í íslensku samhengi að dómar, jafnvel í alvarlegum sakamálum, fyrndust.

í mörg ár. Við eigum dökka skýrslu frá Ríkisendurskoðun sem sýnir okkur nákvæmlega þetta. Ég held að ég sé búin að vera í embætti núna í einhverjar sjö, átta vikur og er farin að skoða fangelsismálin og forveri minn í dómsmálaráðuneytinu þarf ekki að hafa áhyggjur af því að uppbygging þar sé ekki áfram í kortunum. Ég trúi því að hér þurfum við að sýna í verki að við ætlum að bregðast við stöðu sem er á allan hátt óboðleg og hefur ógnað öryggi og öryggistilfinningu fólksins í landinu.

Frú forseti. Ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið sem ég skildi þó ekki svo gjörla. Hér fannst mér nú ekki stigið fast niður fæti en ég ætla að leyfa mér að skilja hæstv. ráðherra með þeim hætti að ráðherra hyggist halda ótrauð áfram með þetta þarfa verkefni. Það er ljóst að eitt af áherslumálum mínum þegar ég gegndi starfi dómsmálaráðherra var að gera bragarbót á fullnustukerfinu.

Þess vegna vil ég fá skýrara svar frá hæstv. ráðherra. Hvað er það nákvæmlega sem tefur fyrir því að ráðherra stígi hér fastar inn og hvers vegna hefur ekkert frést af þessu máli frá því um áramót?

í dómsmálaráðuneytinu um að hér verði byggt nýtt fangelsi og að þessu ófremdarástandi sem teiknaðist upp á vakt Sjálfstæðisflokksins ljúki. En auðvitað er það þannig, það er bara staðreynd málsins, að óheyrileg starfsmannavelta ráðherra Sjálfstæðisflokksins inn og út úr þessu ráðuneyti, sex á jafnmörgum árum eða hvað það var, hefur bitnað á þessum málaflokki eins og svo mörgum öðrum, en ný ríkisstjórn er samstiga í þessum verkefnum eins og svo mörgum öðrum og flestum öðrum. Hér ætlum við að gera betur en síðasta ríkisstjórn, það verður í sjálfu sér ekki vandamál að ná því fram.

og ekki bara varð verulegt kal í túnum og alls konar óáran sem þar gekk yfir heldur gekk enn verr eiginlega fyrir sig er varðar grænmetisræktun, útiræktun, kartöfluræktun og annað slíkt, þar sem þetta er ekki hluti af stuðningskerfinu okkar í landinu. Og þess vegna beini ég fyrirspurninni til forsætisráðherra. Ég sá að eðlilegar landgræðslubætur tjónabætur vegna ágangs álfta og gæsa voru greiddar út 12. febrúar, eða það var alla vega frétt um það úr Stjórnarráðinu, en hérna er um að ræða annars konar mál sem kemur sem betur fer ekki upp nema endrum og eins. Oft á tíðum hefur þá ríkisstjórn á hverjum tíma tekið þetta mál til sín. Þegar ég var í fjármálaráðuneytinu á síðustu dögum, eftir kosningar held ég, þá var mér gert ljóst að það væri búið að taka saman blað í desember, jafnvel nóvember, þar sem tjón fyrir þennan hóp, þ.e. annars vegar kaltjón og tjón garðyrkjubænda, var metið á allt að 1,3–1,5 milljarða en þeir gætu hvergi leitað neins stuðnings. Það var auðvitað þannig verkefni að ríkisstjórn sem var að fara frá gat ekki tekið slíka ákvörðun. Núna erum við komin fram í seinni partinn í mars og þetta tjón er auðvitað bagalegt. Þó að það sé vegna síðasta árs þá fer það fyrst og fremst að taka í á þessu ári þegar menn þurfa að ná sér í útsæði og kaupa fræ og áburð til að standa undir framleiðslu þessa árs.

Frú forseti. Ég þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og er meðvituð um stöðu mála hjá þessari stétt. Það er auðvitað miður að það séu ekki tryggingar sem grípa þennan hóp. Ég held að það sé vont víða í landbúnaði ef það kemur upp sú staða að ríkisstjórnin þurfi að grípa til með viðbótarfjármagni og það er kannski háð því hver er í ríkisstjórn hverju sinni, hver er staðan á varasjóðnum og þess háttar, hvernig brugðist er við í þessu máli.

eða því miður; það er bara staðan að það er þó nokkur fjöldi og ákveðinn hali mála sem síðasta ríkisstjórn skildi eftir sig

þá held ég að það liggi alveg fyrir að það þarf að koma tryggingum fyrir þennan hóp fólks í fastari skorður vegna þess að þetta er eitthvað sem við þurfum bara einfaldlega að lifa við

Þess vegna erum við jú með varasjóð. Hæstv. ráðherra þekkir það vel eftir langa setu sína í fjárlaganefnd á síðasta kjörtímabili og þekkir þar af leiðandi öll málin út og inn og það ætti ekki að koma henni stórkostlega á óvart það eru alls konar verkefni sem koma upp sem ríkisstjórn á hverjum tíma þarf að grípa til. Og þegar ganga yfir einhvers konar náttúruhamfarir, hvort sem er yfir einstaka landshluta eða sveitarfélög eða einstakar búgreinar, þá hefur það bara verið reglan að ríkisstjórnin tekur málið til sín

Ég geri mér fyllilega grein fyrir því að þegar fjárlög voru samin þá lá þetta ekki fyrir en það fer fram umræða í þingsal, það kemur að 2. umræðu fjárlaga og það er oft tilefni til að bæta stöðu og fá þinglega umfjöllun. Á það var ég einfaldlega að benda, að það voru tækifæri hérna í aðdraganda jóla eða í aðdraganda síðustu kosninga, ef svo má segja, til þess að laga þetta. (Gripið þá breytir það því ekki að mál af þessu tagi eru til skoðunar hjá ríkisstjórninni en ég ætla að fá að beina þessu til atvinnuvegaráðherra sem er með sértækar upplýsingar um þetta mál. Ég vil hins vegar sjá að málefni sem varða þennan hóp verði sett í almennari farveg til lengri tíma þannig að það þurfi ekki að fara alltaf í varasjóðinn af og til þegar svona mál koma upp og ég held að það sé stóri lærdómurinn af þessu máli eins og svo mörgum öðrum.

Það varð uppi fótur og fit þegar hæstv. ráðherra lýsti yfir áhyggjum af dómstólum Íslands. En svona eins og oft vill verða og rétt er þá er sjálfsagt að líta til með því þegar beðist afsökunar á ummælum sem eru kannski ekki hugsuð alveg til enda

ég get ekki fullyrt þetta um alla dómstóla landsins.“ Má þá skilja sem svo að gagnrýnin standi gagnvart ákveðnum hluta dómskerfisins? Eða

En mig langar í seinni spurningu minni að spyrja hæstv. ráðherra út í fréttir sem bárust í gær af meðferðarheimilinu Blönduhlíð í Mosfellsbæ.

Málið stendur þannig að það er ætlunin að nýta þetta hús og hefur alltaf verið. Það komu þarna upp spurningar um brunavarnir. Það er verið að vinna í húsnæðinu og það verður nýtt mjög fljótlega. Þetta hefur kannski ekki alveg verið rétti tíminn, svo það sé nú sagt, á undanförnum vikum, til að fækka úrræðum þó að eitthvað hafi staðið á því að hægt væri að nýta þau sem var

Virðulegur forseti. Undanfarnar vikur hafa verið sagðar hræðilegar og sorglegar fréttir af ofbeldismálum í grunnskólum borgarinnar. Borgaryfirvöld vísa því á bug að ekkert hafi verið gert í málefnum Breiðholtsskóla og segja að gripið hafi verið til ýmissa úrræða. Nú segja bæði lög um grunnskóla og reglugerð þar um að ein af frumskyldum okkar sé að tryggja öryggi barna, bæði í skólum og auðvitað í hverfum borgarinnar og skólahverfunum. Í umræddri reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum er sagt m.a. að nemendur geti notið bernsku sinnar í skólastarfi, notið hæfileika sinna og séu öruggir í öllu starfi á vegum skólans og að allir í skólasamfélaginu að stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag þar sem öryggi, vellíðan og heilbrigði séu leiðarljós. Því miður virðist þetta ekki vera raunin í umræddum tilfellum. Í reglugerðinni segir að foreldrar eða skólar geti óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á ábyrgð mennta- og menningarmálaráðuneytisins ef ekki tekst að finna viðunandi lausnir innan skólans eða sveitarfélagsins þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir og aðkomu skólaþjónustu.

það hefur náttúrlega verið kallað eftir úrræðum í langan tíma en úrræðin hafa því miður ekki verið svo mörg. Það er nú bara þannig og við vitum það, við höfum heyrt alla þessa umræðu um vanda barna að undanförnu sem er búinn að vera mikill. Erindi hafa borist ráðuneytinu frá einstaklingum og þeim sem hafa látið sig málið varða og þessi mál eru jú vissulega í vinnslu í ráðuneytinu sem hefur verið í samskiptum við Reykjavíkurborg og landsteymi á vegum Miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu hefur líka komið að málum

mál í heild og þarna eru, eins og ég segi, bara miklir erfiðleikar sem erfitt er að grípa inn í og börn, líka þau sem brjóta af sér, eiga sín réttindi.

hefur haft einhvers konar aðkomu að málinu, en ég er ekki viss um að ég hafi fengið svar við því hvort þetta fagráð hafi verið kallað til. Virðulegur forseti. Það er ljóst af umræðu undanfarna vikna að skólasamfélagið telur sig ekki geta beitt sér af þunga í þessum málum. Samkvæmt 12. gr. sömu reglugerðar og ég vísaði í áðan er heimilt að víkja nemanda um stundarsakir úr skóla ef nemandi virðir enn ekki skólareglur og ítrekuð brot hans á skólareglum eru alvarleg. Enn fremur er heimilt að víkja nemanda ótímabundið úr skóla ef allt um þrýtur og brot nemanda eru mjög alvarleg, svo sem ef hann veldur öðrum skaða eða eignatjóni. Telur ráðherra heimildir skólayfirvalda í ofbeldismálum ekki duga? Og hvernig hefur hæstv. ráðherra hugsað sér að bæta stöðuna í málaflokknum? Þann 11. febrúar síðastliðinn sagði ráðherra að ráðuneytið væri að skoða hvað hægt væri að gera og hvernig heimildir ráðherra liggi.

Virðulegi forseti. Já, börn eiga rétt á því að verða ekki fyrir ofbeldi í skólanum, það er alveg rétt. Svo komum við að hinum endanum sem er sá að það er skólaskylda á Íslandi. Að víkja börnum úr skóla; það þarf þá að vera eitthvert úrræði til sem tekur við þeim.

að þegar við erum í svona málum þá er kannski alltaf tilefni til að endurskoða heimildir. En það eru þeir sem standa þessu nær og eru nær málinu sem sinna þessu frekar heldur en ráðuneytið sjálft, þó að það sé tilbúið og sé til ráðgjafar og sé að koma að málum með einhverjum hætti.

Frú forseti. Ég vildi ræða hér enn á ný alvarlega stöðu íslenskrar tungu. Ég taldi hæstv. menningarmálaráðherra átta sig á alvarlegri stöðu í málaflokknum og þess vegna olli það mér vægum vonbrigðum að heyra hann ræða stöðu tungumálsins í umræðum um bókmenntastefnu á dögunum, á fimmtudag. Hann gerði þar heldur lítið úr stöðunni, varaði meira að segja við því að menn væru farnir að mála skrattann á vegginn þegar þeir ræða stöðuna, þó að mér sýnist enginn vera að því.

þeim veruleika verðum við einfaldlega að mæta af skilningi og umburðarlyndi og búa okkur undir það að þannig muni veröldin breytast.“ Virðulegur forseti. Ég velti því fyrir mér hvað hæstv. ráðherra á við með því að segja að þetta sé veruleikinn sem við eigum að mæta af skilningi og umburðarlyndi og búa okkur undir breytta veröld. Hvernig lítur þessi breytta veröld út ef við reynum að ráða aðeins í rúnirnar? Þýðir það í huga ráðherra að við sættum okkur við að íslenska verði ekki aðalsamskiptamálið á öllum sviðum íslensks þjóðlífs? Hér er til þess að taka að íslenska er opinbert mál í landinu samkvæmt lögum en samt er enska notuð í auknum mæli af hálfu opinberra aðila, hvort sem það eru skólayfirvöld eða aðrir aðilar, jafnvel fjölmiðlar.

Auðvitað ekki. Auðvitað verður höfuðáhersla og öll áhersla lögð á það að kenna öllum sem hingað koma og vilja búa íslensku og auðvitað þurfum við ekki að lögfesta önnur tungumál en íslensku og táknmál á íslensku eins og er í dag. Ef hv. þingmaður hefði verið ögn sanngjarnari þá hefði hann kannski dregið saman meginefni ræðunnar sem snerist um að leggja fram þingsályktunartillögu um bókmenntastefnu einmitt og ekki síst til að styrkja stöðu íslenskunnar og bregðast við þeim vandamálum sem hafa verið að teiknast upp og hrannast upp. Ég ræddi hins vegar ýmislegt í ræðunni og þegar ég var að tala um að við mættum ekki mála skrattann á vegginn þá talaði ég einmitt líka um það að það væri svo margs konar greind sem unga fólkið byggi yfir sem væri langt umfram það sem við hefðum og var kannski líkari því sem tíðkaðist í Evrópu áður en læsi varð almennt. Það var getan til myndlæsis sem skiptir bara líka máli í tengslum við almennt og venjulegt læsi. Síðan ræddi ég jú vissulega um það að heimurinn væri breyttur. Hann er breyttur á þann hátt m.a. að hér á Íslandi búa 70.000 íbúar sem eiga íslensku ekki sem fyrsta mál og hafa leikið stórt hlutverk í að draga upp hagvöxt hagvöxt hér í landi og öll höfum við verið sátt við það. Þessari stöðu þurfum við auðvitað að mæta með sjálfsagðri kurteisi, opnum huga, sanngirni og víðsýni. Við eigum að hjálpa þessu fólki að læra íslensku en við eigum ekki að gera kröfu um það og getum aldrei gert kröfu um það að þau muni kunna hana frá fyrsta degi. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir brýninguna um sanngirni sem ég tek að sjálfsögðu til mín og við öll getum gert. En ég held kannski áfram í þessu atriði úr því að svar er komið fram

Ef þetta eiga ekki að vera lög, gott og blessað, beinir þá hæstv. ráðherra í ljósi þeirrar stöðu því ekki við þetta tækifæri hér til stofnana samfélagsins að forðast alla notkun útlensku í lengstu lög ef við ætlum ekki að lögfesta fyrirbærið? Frú forseti. Nei, ég held einmitt í ljósi þeirrar virðingar, kurteisi, sanngirni sem við eigum að sýna og skilningi að þá eigum við auðvitað að hvetja fjölmiðla, opinber fyrirtæki til að miðla upplýsingum þannig að sem flestir íbúar landsins geti nýtt sér þjónustu, jafnvel lýðræðislegan rétt sinn í sveitarstjórnarkosningum og annað. Þannig að ég held að það væri nú alveg af og frá. Ég held að við séum heldur ekki komin á það stig að við eigum að festa það í lög með hvaða hætti, hvaða tungumál og annað slíkt. En fólk á að nota heilbrigða skynsemi þegar það er að miðla þessu. Ég veit að inngilding er kannski ekki uppáhalds orð þeirra Miðflokksmanna. Það er hins vegar afskaplega fallegt og mikilvægt orð og gengur út á það

því að hér er daðrað við Evrópusambandsaðild og jafnvel sjást hér þau teikn á lofti að það sé verið að reyna að hræða, af hálfu forsvarsmanna ríkisstjórnarinnar, okkur inn í Evrópusambandið á einhverjum ótrúlegum forsendum, að það séu einhverjir öryggishagsmunir því fylgjandi sem stenst auðvitað ekki neina skoðun. En við erum hér að nýta viðskiptafrelsi okkar sem við börðumst fyrir mjög lengi. Ef svo illa færi að við myndum ganga í Evrópusambandið þá myndum við að afsala okkur því frelsi. En sem betur fer höfum við það enn þá og við nýtum það hér í samvinnu við vini okkar í EFTA.

Því hefur verið hent á lofti í umræðu um þetta tiltekna mál að fordæmi sé til staðar frá því í lok árs 2020 þar sem viðlíka skýrslubeiðni var samþykkt en mistök á fyrri stigum geta ekki orðið grundvöllur einhverrar nýrrar reglu í þessum efnum. Ég hef rætt þetta við hæstv. og lagði til að málið yrði tekið af dagskrá í dag til að svigrúm væri til að glöggva sig betur á innihaldi þess. En í öllu falli er eftirlitshlutverk Alþingis, skýrslubeiðnir, fyrirspurnir og sérstakar umræður og þar fram eftir götunum, gagnvart framkvæmdarvaldinu og störfum þess,

En ég tek alveg undir að þetta er mikilvæg skýrslubeiðni og höfum við nú samþykkt hana hér áður og fengið svör. En við þurfum að halda okkur innan þess ramma sem þingsköpin setja okkur og

Frú forseti. Já, þetta er áhugavert og getur verið áhugavert að fá upplýsingar um þetta sem hv. flutningsmaður þessarar skýrslubeiðni leggur hér fyrir þingið.

í hlutafélagaskrá og alls kyns opinberum skrám. Þetta getur verið áhugavert. Það er búið að auka mjög fjármagn til stjórnmálaflokka og aðstoðarmanna stjórnmálaflokka hér á þingi síðustu ár og ég legg til að hv. þingmaður nýti sér starfskrafta

Frú forseti. Ég styð þessa skýrslubeiðni alveg heils hugar og mér finnst það reyndar alveg ótæk rök að nota það hér í umræðu að á síðasta kjörtímabili hafi menn ekki verið nægjanlega vakandi þegar menn ýttu á takkann. Það er fordæmi fyrir samstofna beiðni og nú hefur umhverfið breyst þannig að það er verið að kalla eftir upplýsingum að nýju. Það getur ekki verið að réttur þingmanns á einu kjörtímabili sé miklu ríkari en réttur þingmanns á öðru kjörtímabili. Það hefur verið ríkur skilningur hér í þinginu um það að skýrslubeiðnir eigi rétt á sér og það er fordæmi fyrir því að þessar upplýsingar hafi verið teknar saman. Það sem við ættum hins vegar frekar að hafa áhyggjur af er að vinnan eins og hún var við skýrsluna síðast endurtaki sig ekki, þegar menn voru að móast við að afhenda upplýsingarnar lengi, báru fyrir sig persónuverndarlög. Og hvenær var svo skýrslan afhent? Á tímapunkti sem hentaði mjög vel fyrir síðustu kosningar, kvöldið fyrir. Það var með öðrum orðum verið að tefja það að skýrslan yrði gerð og henni var hent út þegar yrði örugglega ekki umræða um hana í tíma fyrir þingkosningar sem voru það ár. Þetta eru, held ég, atriði sem við ættum frekar að hafa í huga þegar við erum að greiða atkvæði um þessa skýrslubeiðni.

Þetta byggir á fordæmi frá því fyrir nokkrum árum og það sem hefur gerst á þeim árum sem liðin eru er að hagnaður útgerðarinnar af því að nýta sameiginlega auðlind landsmanna hefur aldrei farið undir 50 milljarða á ári.

að almenningur fái of lítið af arði af auðlindinni í sinn hlut hafi fyrir samþjöppun og sameiginlegt eignarhald á alls óskyldri atvinnustarfsemi um land allt.

Hæstv. forseti. Það er dálítið skondið að verða vitni að þessu sem er í gangi hérna núna. Hérna koma upp ákveðnir varðhundar fyrir óbreytt fiskveiðistjórnarkerfi og gelta þegar þeim er sigað. Það er sorglegt að vita til þess að fólk eigi ekki að fá að vita hvernig eignarhald er á stærstu 20 fyrirtækjum í landinu. Það er sorglegt ef menn vilja ekki vita hverjir voru handhafar gjafakvótakerfisins í upphafi og hafa átt það fram á þennan dag og eru að græða eins og enginn morgundagur væri. Gjafakvótinn er þannig að eitt tonn af þorski sem menn geta selt kostar 7,5 milljónir.

þar sem ríkisstjórnarflokkarnir lenda iðulega rangstæðir þessar vikur og mánuði sem ríkisstjórnin hefur starfað. Við verðum að ganga um þessar reglur með tilhlýðilegri virðingu.

að þær reglur sem við erum með um okkar störf, sem við setjum, að þær skipti engu máli? Eru það skilaboðin?

sem gegnir þessu mikilvæga embætti. Er þetta línan frá ríkisstjórninni, að reglurnar skipti engu máli? Það er enginn að deila um það, það vilja allir sjá þessar upplýsingar, bara sjálfsagt.

Við höfum hins vegar á undanförnum mörgum árum oft tekið umræðu um hvort það sé eðlilegt að biðja um skýrslu þegar kannski er verið að biðja um eitthvað allt annað og miklu meira. Og í einhverjum einstaka tilfellum, og þau eru fá, hefur það endað með því að menn hafa tekið málið til sín og endurskoðað það. Mér fannst hér verið að brydda upp á umræðu um hvort þetta stæðist þingsköp. Svo fór ég að heyra alls konar hugmyndir um það hvað þessi skýrslubeiðni, sem ég var á leiðinni að fara að samþykkja, ætti að þýða þannig að ég fór bara og kíkti á hana aftur.

af þessari vinnu af því að mér finnst það skipta máli að vita hvernig atvinnulífið á Íslandi er uppbyggt. Ef um er að ræða samþjöppun í atvinnulífinu þá myndi ég gjarnan vilja fá að vita það

og það ráði bara illa við þá samkeppni sem nú þegar er til staðar. Þannig að mér finnst bara eðlilegt að við förum í þetta. Útgerðin er farin að kvarta yfir því að hún þurfi kannski að skera niður út af strandveiðinni.

verið mjög gagnlegt að fá þessa skýrslu fram. Ég vil einnig þakka fyrir þessa umræðu svona skýrslubeiðnir eigi rétt á sér. Þegar maður kynnir sér þær skýrslur sem hér hafa verið lagðar fram þá finnst mér alveg mjög skýrt að þessi skýrsla á rétt á sér hér, enda erum við þarna að fjalla um eina af okkar stærstu atvinnugreinum. Við þekkjum það að fiskurinn er í eigu þjóðarinnar og það er áhugavert fyrir þingheim að sjá hvernig fiskveiðistjórnarkerfið okkar hefur áhrif á atvinnulíf landsins. Það tel ég mjög gagnlegar upplýsingar fyrir þingheim og fyrir störf okkar hér, þannig að ég fagna bara þessari skýrslu.

stillir þessu einhvern veginn þannig upp að hér sé mönnum bara sama um allar reglur. Auðvitað er engum hér inni sama um reglurnar sem verið er að vinna eftir. Það er bara verið að benda á að það eru auðvitað til fordæmi um svona skýrslugjöf. Þá var þetta samþykkt með öllum greiddum atkvæðum í þingsalnum þannig að fordæmið er til.

að reyna að stöðva það að þessi skýrsla verði gerð þegar við erum með fordæmi frá síðasta kjörtímabili. Upplýsingarnar voru teknar saman þó að það hafi þurft að draga þær út með töngum eins og við þekkjum. þekkjum. Þetta er auðvitað bara góð umræða og ég legg til að á vettvangi þingflokksformanna verði kannski tekin einhver umræða um það hvernig best er að haga þessum málum í framtíðinni. vill af þessu tilefni geta þess, og gerir sér fulla grein fyrir því að enn eru þingmenn á mælendaskrá, að á 151. löggjafarþingi var lögð fram skýrslubeiðni sama efnis. Skýrslubeiðnin var samþykkt í atkvæðagreiðslu hér í þessum þingsal. Síðar á því þingi lagði ráðherra fram skýrslu með efnislegum svörum við spurningum sem fram komu í skýrslubeiðninni. Í inngangi skýrslunnar kemur m.a. fram að komið hafi til skoðunar hvort skýrslubeiðnin varðaði opinbert málefni í skilningi þingskapalaga. Skýrslan var, eins og áður segir, lögð fram undir lok, blálok 151. löggjafarþings. Þegar kemur að því að meta hvort leyfa eigi skýrslubeiðni til ráðherra verður jafnframt að hafa í huga að réttur þingmanns til að leggja fram slíka beiðni hefur hingað til verið túlkaður rúmt. Að mati forseta verður því nokkuð mikið til að koma ef hafna á skýrslubeiðninni. Telji ráðherra að skýrslubeiðni sé ekki í samræmi við skilyrði þingskapa hefur hann þann kost að taka það upp við Alþingi í samræmi við þá ábyrgð sem hann ber gagnvart þinginu.

að þessar upplýsingar eigi rétt á sér hér. Auðvitað eiga þær rétt á sér, auðvitað, og þetta er áhugavert. En það afsakar ekki það að fara fram hjá þingskapalögum og brjóta þau

fullt af starfsfólki sem vinnur hér inni í þessum sölum Alþingis. Notum þá til að komast að þessu. Þetta liggur allt fyrir. Ef ég fer í apótek og vil vita hver á það þá get ég bara flett því upp. Forseti vill taka það skýrt fram að hér er ekki verið að brjóta þingskapalög, ekki á þessu löggjafarþingi og heldur ekki á því löggjafarþingi þar sem sama skýrslubeiðni var áður samþykkt.

Með frumvarpinu er lagt til að bætt verði við lög um einkaleyfi sérstöku innleiðingarákvæði sem innleiðir formlega reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) nr. 2019/933, frá 20. maí 2019, um breytingu á reglugerð (EB) nr. 469/2009 um vottorð um viðbótarvernd fyrir lyf. Með lögum nr. 57/2021 voru efnisreglur reglugerðar 2019/933 innleiddar í lög um einkaleyfi og er því hér um að ræða formlega innleiðingu hennar. Líkt og greinir í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 57/2021 var með reglugerð 2019/933 veitt ákveðin framleiðsluundanþága frá þeirri vernd sem fæst með útgáfu svokallaðra viðbótarvottorða um vernd lyfja til þess að hefja framleiðslu og útflutning á samheitalyfjum út fyrir EES-svæðið á meðan viðbótarvottorð er í gildi, en það lengir virkan verndartíma einkaleyfis. Óbreytt réttarástand hafði áður haft þær ótilætluðu afleiðingar að koma í veg fyrir að framleiðendur samheitalyfja og samheitalíftæknilyfja innan Evrópusambandsins og Evrópska efnahagssvæðisins gætu framleitt samheitalyf innan svæðisins, annars vegar til útflutnings á svæði þar sem viðbótarvottorð giltu ekki og hins vegar til að framleiða og geyma vöru til dreifingar innan svæðisins þegar viðbótarvottorð féllu úr gildi. Með umræddri undanþágu var komið til móts við samheitalyfjaframleiðendur og leitast við að tryggja samkeppnishæfni þeirra við framleiðendur utan sambandsins. Svo sem fram kemur í greinargerð með frumvarpinu var ástæða þess að gerð var breyting á landslögum áður en reglugerð 2019/933 varð hluti af EES-samningnum þeir miklu hagsmunir íslensks iðnaðar af því að búa við sama starfsumhverfi og ríkir í Evrópusambandinu. Nefndin fjallaði um málið og umsagnir bárust. Greint er frá því í nefndaráliti sem liggur frammi. Umsagnaraðilar voru jákvæðir gagnvart efni frumvarpsins og til að mynda lýstu Samtök iðnaðarins og Samtök fyrirtækja í líf- og heilbrigðistækni því yfir í sameiginlegri umsögn sinni að afar mikilvægt væri að innleiða formlega undanþáguákvæði fyrrnefndrar reglugerðar í landslög til að tryggja samkeppnishæfni íslenskra fyrirtækja, sér í lagi framleiðenda samheitalyfja hér á landi. Í umsögn Hugverkastofu var bent á nokkur atriði varðandi umhverfi regluverksins um fyrrnefnda framleiðsluundanþágu og umfang þeirrar heimildar í lögum nr. 57/2021 samanborið við reglugerð 2019/933. Þar kom m.a. fram að 1. gr. laga nr. 57/2021 ætti einvörðungu við aðila með staðfestu á Íslandi og um framleiðslu sem eigi sér stað á Íslandi. Það hafi verið eðlileg nálgun á þeim tíma þar sem um var að ræða breytingu á landslögum sem hafði ekki beina tengingu við regluverk EES. Með því að innleiða og lögleiða reglugerð reglugerð 2019/933 verði gildissvið reglnanna víðara og skilgreining á framleiðanda þannig víðtækari og nægilegt að hann sé aðili innan Evrópska efnahagssvæðisins en ekki eingöngu íslenskur aðili eins og einkaleyfalög kveði á um. Sama gildi um framleiðslu og tengdar aðgerðir í 65. gr. a einkaleyfalaga, þar sem slík framleiðsla geti nú verið innt af hendi í öðru landi en Íslandi, þó aðeins innan EES.

1. gr. að geymsla fari fram í sama landi og framleiðsla en slíkt orðalag sé ekki í lagaákvæðinu sjálfu heldur aðeins í greinargerð. Nefndin er hlynnt framgangi málsins og telur brýnt að fyrrnefnd reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (ESB) 2019/933 verði innleidd formlega í einkaleyfalög með vísan til þeirra röksemda sem hér hafa verið raktar. Nefndin leggur til eina breytingu á málinu sem er tæknilegs eðlis og er ekki ætlað að hafa efnisleg áhrif á það.

Að framansögðu virtu leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með þeirri breytingu sem gerð hefur verið grein fyrir. Undir álit nefndarinnar rita, auk þess sem hér stendur, hv. þingmenn Sigurjón Þórðarson, Eiríkur Björn Björgvinsson, Eydís Ásbjörnsdóttir, Jón Gunnarsson, Lilja Rafney Magnúsdóttir, María Rut Kristinsdóttir og Njáll Trausti Friðbertsson.

Forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum nr. 123/2015, um opinber fjármál; breytingum sem lúta einkum að þeim tölulegu fjármálareglum sem lögin kveða á um. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar segir að ná skuli stjórn á fjármálum ríkisins og skapa skilyrði fyrir lækkun vaxta, vaxta, m.a. með því að taka upp stöðugleikareglu og stöðva hallarekstur. Í þessum orðum felst skýr ásetningur um að leggja allt kapp á að ná þeim markmiðum sem felast í lögum um opinber fjármál. Ætlunin er að ná þeim með nokkuð öðrum og skilvirkari hætti en gert er ráð fyrir í gildandi lögum. Frumvarpið er lagt fram til þess að hrinda þessu ætlunarverki í framkvæmd. Ástæða er til að nefna hér í upphafi að með frumvarpinu er í sjálfu sér ekki ætlunin að gera róttækar breytingar á sjálfri umgjörð opinberra fjármála. Hún hefur enda í öllum megindráttum reynst vel frá því að lögin tóku gildi 1. janúar 2016. Markmiðið er fremur að efla samspil ríkisfjármála og umsvifa í efnahagslífinu og styrkja enn frekar stefnumörkun í opinberum fjármálum. Nauðsynlegt er að stjórn þessara þátta styðji betur við efnahagslegan stöðugleika og hamli gegn því að opinber fjármál ýti undir efnahagslegt ójafnvægi. Gildir það jafnt um þenslu sem samdrátt. Breytingunum sem lagt er til að gera má skipta í þrennt. Þær snúa í fyrsta lagi að fjármálareglum laganna, í öðru lagi að afleiddum breytingum á ákvæðum laganna um fjármálastefnu og fjármálaáætlun og í þriðja og síðasta lagi að reglum um hlutverk fjármálaráðs. Forseti. Ég sný mér þá fyrst að breytingum á fjármálareglum laganna. Einn helsti annmarki núverandi fjármálareglna er sá að ef nákvæmum tölulegum markmiðum um afkomu og skuldahlutfall er fylgt út í hörgul krefst það iðulega ráðstafana af hálfu stjórnvalda sem ganga í berhögg við viðtekið hlutverk ríkisfjármála í hagstjórn. Af þessum sökum er lagt til að ný regla, stöðugleikaregl, verði tekin upp fyrir stefnumörkun í ríkisfjármálum. Hún felur í sér að sett er hámark fyrir vexti útgjalda að raungildi í fjármálastefnu og fjármálaáætlun. Það hámark taki mið af vaxtargetu landsframleiðslu til lengri tíma. Slík regla felur í sér að afkoma ríkissjóðs sveiflist með hagsveiflunni. Samhliða þessu verði afkomuregla laganna felld brott þar sem hún samrýmist ekki vel sveiflujöfnunarvirkni nýju stöðugleikareglunnar. Sama gildi um tölusetta skuldalækkunarreglu laganna í núverandi mynd. Í staðinn verði tekinn upp nýr þáttur í fjármálastefnu sem feli í sér að þegar skuldir eru umfram hámarkið þurfi stjórnvöld að setja fram skýra áætlun um þróun skulda á grundvelli greiningar á því hvernig skilyrði laganna um tölusett skuldahámark verði uppfyllt innan ásættanlegs tíma með hliðsjón af stöðu ríkisfjármála og horfum í efnahagsmálum. Markmiðið með þessum breytingum á fjármálareglunum er að hamla gegn því að opinber fjármál ýti undir efnahagslegt ójafnvægi, hvort sem er þenslu eða samdrátt. Breytt reglusetning um stefnumörkun um afkomu og skuldir gefur jafnframt tilefni til þess að sett verði í lögin skýr ákvæði um hvaða svigrúm stjórnvöld hafi til að hliðra stefnuferlum í fjármálaáætlunum frá því sem áformað er í fjármálastefnu. Slík frávik geta þó aðeins orðið ef efnahagsforsendur í nýjum hagspám á hverjum tíma víkja í teljandi mæli frá þeim forsendum sem upphaflega voru lagðar til grundvallar gildandi fjármálastefnu. Forseti. Þá sný ég mér að öðrum meginhluta frumvarpsins sem eru nauðsynlegar breytingar á ákvæðum laganna um fjármálastefnu og fjármálaáætlun til að ná markmiðum breytinganna á fjármálareglunum. Þær fela einkum í sér skýra afmörkun á svigrúmi til að laga stefnumörkunina að breytingum í efnahagsforsendum á hverjum tíma í því skyni að afkomu- og skuldaþróun ríkissjóðs geti ráðist meira af hagsveiflunni í samræmi við hagstjórnarhlutverk ríkisfjármálanna. Hér á landi, líkt og í öðrum ríkjum með sambærilegt fyrirkomulag, var tölulegu fjármálareglunum vikið tímabundið til hliðar í heimsfaraldri kórónuveirunnar. Að óbreyttu taka reglurnar gildi á ný árið 2026. Stjórnvöld, hér á landi sem erlendis, hafa nýtt tækifærin sem af þessum aðstæðum leiða til endurskoðunar og athugunar á því hvort þær tölulegu fjármálareglur sem vikið var sem vikið var til hliðar skapi heppilegustu umgjörðina fyrir opinber fjármál eða hvort aðrar reglur þjóni markmiðum stjórnvalda betur. Núgildandi tölulegar fjármálareglur laganna, þ.e. afkomureglan, skuldareglan og skuldalækkunarreglan, miða að því að tryggja sjálfbærni opinberra fjármála til lengri tíma litið. Engin þeirra stuðlar hins vegar beinlínis að efnahagslegum stöðugleika til skemmri tíma litið umfram það sem leiðir af traustri stöðu opinberra fjármála. Forseti. Mikilvægt er að styrkja umgjörð opinberra fjármála með því að innleiða tölulega stöðugleikareglu sem er til þess fallin í senn að stuðla að ásættanlegri afkomu og efnahagslegum stöðugleika. Nýja reglan kemur í stað afkomureglunnar. Stöðugleikaregla felur í sér að ófjármögnuðum útgjaldavexti ríkissjóðs eru settar skorður, til að mynda þegar uppsveifla fleytir tímabundið meiri tekjum í ríkissjóð. Á hinn bóginn, þegar tímabundin niðursveifla eða stöðnun verður í hagkerfinu þarf ekki að samtímis að draga saman seglin í ríkisútgjöldum í sama mæli. fyrir að stöðugleikareglan verði útfærð þannig að undirliggjandi útgjöld A1-hluta ríkissjóðs, að frátöldum fjárfestingum og tilteknum óreglulegum og sveiflukenndum útgjaldaþáttum, megi vaxa að hámarki um 2,0% að raunvirði á ári. Hámarkið tekur mið af mati á horfum um vöxt í framleiðslugetu þjóðarbúsins að jafnaði til lengri tíma litið. Vöxturinn geti þó verið umfram það að teknu tilliti til áhrifa nýrra ráðstafana til aukinnar tekjuöflunar.

Forseti. Ég sný mér loks að þriðja þætti breytinganna sem snúa að fjármálaráði. Samkvæmt lögunum um opinber fjármál hefur sjálfstætt fjármálaráð það hlutverk að leggja mat á hvort fjármálastefna og fjármálaáætlun hlíti fjármálareglunum. Hér eru því lagðar til breytingar á ákvæðum sem lúta að þessu hlutverki ráðsins til að laga það að breytingum á reglunum. Þá er auk þess lagt til að fjármálaráði verði falið að taka að sér nýjan starfsþátt sem felist í því að annast vöktun, greiningar og skýrslugerð varðandi þróun framleiðni í landinu. Hvað hið fyrra varðar er gert ráð fyrir að fjármálaráð rýni og gefi álit á tilteknum þáttum sem tengjast innleiðingu á stöðugleikareglu, svo sem hvort áætlanir samræmist stöðugleikareglu, þ.m.t. tekjuráðstafanir vegna útgjalda umfram regluna, hvort forsendur fyrir hámarki raunvaxtar útgjalda í stöðugleikareglunni samkvæmt mati á langtímavaxtargetu þjóðarbúsins séu raunhæfar, hvort útgjaldaliðir sem undanskildir eru séu viðeigandi, og að síðustu að ráðið rýni og veiti álit á því hvort áætlun stjórnvalda um skuldaþróun virðist geta uppfyllt skilyrði um 30% hámark innan ásættanlegs tíma þegar skuldir eru umfram hámarkið. Komi til þess að víkja þurfi frá markmiðum fjármálastefnu í fjármálaáætlun er gert ráð fyrir að fjármálaráð meti hvort slík frávik samræmist ákvæðinu, þ.e. hvort þau leiði af beinum og óhjákvæmilegum áhrifum breyttra efnahagsforsendna. Síðari breytingin á hlutverki fjármálaráðs snýr að yfirlýsingu fyrri ríkisstjórnar um aðgerðir til stuðnings kjarasamningum frá mars 2024. Í henni er gert ráð fyrir að komið verði á fót sérfræðingaráði um framleiðni sem muni kortleggja þróun framleiðni og tilheyrandi tölfræði síðustu ára og vera stjórnvöldum til ráðgjafar. er gert ráð fyrir, m.a. í þágu rekstrarhagkvæmni, að fjármálaráð taki verkefnið að sér en ekki verði komið á fót sérstöku framleiðniráði. Þess má geta að danska efnahagsráðið fer með svipað verkefni. Víðtækara hlutverk fjármálaráðs leiðir til öflugri einingar þar sem mannauður og fjármunir eru nýttir betur. Fjármálaráð býr þegar yfir mikilli þekkingu á umgjörð og áskorunum íslenska þjóðarbúsins og opinberra fjármála. Í þessum nýja starfsþætti fjármálaráðs felst að ráðið skilar skýrslu með greiningu á stöðu og horfum um framleiðni og samkeppnishæfni hagkerfisins. Miðað er við að slík skýrsla komi út einu sinni á ári. Forseti. Að öðru leyti vísa ég til nánari umfjöllunar um þessar breytingar á lögunum um opinber fjármál í greinargerð frumvarpsins og legg til að frumvarpi verði vísað til hv. fjárlaganefndar að lokinni þessari umræðu.